23. mars, er dagur Norðurlandanna, en þann dag árið 1962 var Helsingfors-sáttmálinn undirritaður. Sáttmálinn er hornsteinn samstarfs ríkjanna sem kristallast í Norðurlandaráði. Af þessu tilefni er nú fánum Norðurlandanna flaggað hér við inngang Alþingishússins og forsetar þjóðþinga Norðurlanda eiga fjarfund til að ræða norræna samvinnu.

um tekjur af sölu losunarheimilda, frá Bergþóri Ólasyni, á þskj. 1209, um markmið stjórnvalda um kolefnishlutleysi fyrir Ísland árið 2040, frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur,

Frú forseti. Hæstv. fjármálaráðherra kynnti fjárlög síðasta haust undir yfirskriftinni Unnið gegn verðbólgu. Við í Samfylkingunni bentum strax á að fjárlögin væru hvorki til þess fallin að vinna gegn verðbólgu né verja heimilisbókhald viðkvæmustu hópanna.

En Samfylkingin hefur ekki látið sér nægja að gagnrýna ríkisstjórnina. Við höfum þvert á móti lagt fram tillögur að aðgerðum gegn verðbólgunni og til að verja viðkvæmustu hópa landsins. Samfylkingin kynnti kjarapakka sem gekk út á að taka á þenslunni þar sem hún er í raun og veru, eftir metár í fjármagnstekjum, metarðsemi hjá stórútgerð og methagnað hjá bönkunum, að draga þannig úr hallarekstri ríkissjóðs en hlífa um leið heimilum, t.d. með því að falla frá ýtrustu gjaldahækkunum ríkisstjórnarinnar. Allt þetta veit hæstv. fjármálaráðherra, en hann hefur hingað til helst svarað uppbyggilegum tillögum okkar með hefðbundnum pólitískum skætingi. Hann sagði t.d. hér í ræðustól að hv. þm. Kristrún Frostadóttir væri að ala á öfund með hófsömum og ábyrgum tillögum um aðhald á tekjuhlið ríkissjóðs. Nú hefur hæstv. forsætisráðherra hins vegar kallað eftir aðhaldi á tekjuhlið ríkissjóðs og seðlabankastjóri, peningastefnunefnd, gerði slíkt hið sama í gær. Ég spyr því hæstv. fjármálaráðherra hvort vænta megi þess að ríkisstjórnin breyti um nálgun í fjármálaáætlun í næstu viku. Kemur til greina að taka á þenslunni þar sem hún er í raun og veru, eins og Samfylkingin hefur bent á,

Þegar lagðar eru saman tekju- og gjaldatillögur Samfylkingarinnar þá átti afkoman að batna um heila 4 milljarða. Nú vorum við að greina frá því í gær að afkoma ríkissjóðs er að batna um 70 milljarða af frumjöfnuði á þessu ári sem sýnir að þessi stóru kerfi okkar virka eins og til er ætlast. Þegar það er spenna í hagkerfinu taka tekjuskattskerfin meira til sín. Virðisaukaskattur vex, tekjuskattur einstaklinga hækkar, tekjuskattur fyrirtækja hækkar o.s.frv.

en að ríkið sé á þennan mælikvarða að reka aðhaldssamari stefnu en opinber umræða ber með sér. Það kemur ekkert á óvart að Samfylkingin vilji tala fyrir skattahækkun. Það er almennt þannig með Samfylkinguna að hún talar fyrir sköttum til þess að eyða þeim samstundis. Það hefur ekkert staðið á mér þegar við hefur átt að beita sköttum. Ég held ég hafi sótt, í ríkisstjórn með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, mestu skatta í Íslandssögunni í einu frumvarpi sem endaði í um 400 milljarða tekjum fyrir ríkissjóð.

Núna byrjar hæstv. ráðherra aftur að tala um þessa björtu tíð sem eru í vændum. Hann hefur hins vegar nýlega sagt að

Virðulegi forseti. Ég tel það almennt ekki góðri lukku stýra að líta í hina áttina þegar einhverjar staðreyndir blasa við. Auðvitað er það bara staðreynd, og það er mælanleg staðreynd, að markaðirnir hafa misst trú á að við náum verðbólgunni niður á næstu misserum. Það er bara mælanleg staðreynd. Við verðum að gangast við því. Ég er að benda hér á að í ár er aðhald ríkisfjármálanna miklu meira en almenn umræða hefur gefið til kynna. Við þurfum að horfa til þess í næstu áætlun okkar hvað við gætum gert frekar til þess, já, að standa með Seðlabankanum, sem hefur þetta skýra hlutverk að halda verðgildi peninganna í skefjum, þ.e. að halda verðbólgunni í skefjum þannig að verðgildi peninganna sé verndað. Við höfum 2,5% verðbólgumarkmið og þegar okkur rekur mjög langt frá því þá er það mjög skaðlegt. Ég get alveg tekið undir það að Seðlabankinn

og ná niður verðbólguvæntingunum og það er vel gerlegt. Ég hef trú á því og við munum skila því í hús.

Á einhverjum tímapunkti virðist þetta hafa breyst í einhvers konar fíkn því að á Covid-tímanum var ráðist í mjög verulega útgjaldaaukningu og það afsakað með því ástandi sem þá var, og menn skildu það, en það fylgdi sögunni að strax og því væri lokið yrði farið í aðhald, sparnað, til að greiða niður skuldir. Það gerist ekki. Það varð til nýtt gólf í ríkisútgjöldum og svo er bætt ofan á það alveg stöðugt. Nú síðast sló ríkisstjórnin öll met í útgjöldum ríkissjóðs. En nú er eitthvað að kvikna á perunni, virðist vera, hjá hæstv. ráðherrum. Hæstv. fjármálaráðherra hefur sagt í viðtali að nú sé kallað eftir því að ríkið láti minna fyrir sér fara í hagkerfinu.

Við munum ekki fara í skattkerfisbreytingar sem munu bitna á launafólki við þessar aðstæður. Við höfum hins vegar löngu boðað að við munum draga úr ívilnunum, t.d. í skattkerfum fyrir vegi og samgöngur, þ.e. veganotkun sem í dag er skattur sem er inn í bensín- og dísilgjaldinu. Sömuleiðis erum við með vörugjöld og við erum með virðisaukaskatt fyrir innflutning á bílum. Þessa skatta höfum við fyrir löngu síðan boðað að við ætlum að taka til endurskoðunar og þeir munu taka breytingum. Þannig mun það breytast að þeir sem í dag keyra frítt um göturnar á rafmagnsbílum munu þurfa að fara að taka þátt til þess að fjármagna vegakerfið og það verða töluvert miklar breytingar í tengslum við þetta og mér finnst það sanngjarnt. Mér finnst það bara sanngjarnt. Við höfum verið með miklar ívilnanir sem við munum draga til baka og ég tel að það sé vel hægt að gera breytinguna í skrefum þannig að við höldum áfram háu hlutfalli af innflutningi nýrra vistvænna bíla en þeir byrji á sama tíma að taka þátt í því að standa undir nýframkvæmdum og viðhaldi o.s.frv. Að öðru leyti munum við skoða tekjustofnana og við munum spyrja spurninga um hvort það sé mögulegt að sækja frekari tekjur. Við munum gera það. Við munum velta því upp hvort það geti hjálpað okkur við að draga úr lántökum og það skiptir bara máli, ekki síst þegar ríkissjóður er að taka lán á hærri vöxtum en átt hefur við undanfarin ár af því að þá vexti þarf að bera og greiða til baka ár eftir ár. Þess vegna hef ég verið harður á því að eitt meginviðfangsefni ríkisfjármálanna um þessar mundir er að hætta skuldasöfnuninni. Þau ánægjulegu tímamót urðu í þessu í fyrra að við sáum skuldahlutföllin hætta að versna og þau stöðvast við rétt rúmlega 30%, sem er miklu betri staða en við óttuðumst fyrir einungis tveimur árum síðan.

Það er verið að skoða skattahækkanir og verður farið yfir listann, heyrðist mér hæstv. ráðherra segja, en tekur sérstaklega fram að það verði dregið úr ívilnunum vegna umferðar. Nú held ég að flestir þekki það að álögur á umferð, með ýmsu móti, eru gríðarlega miklar á Íslandi og það bitnar á öllum almenningi.

Tækifærin eru út um allt. Við höfum verið í stafvæðingunni, hún hefur sparað nú þegar, ekki bara fólkinu sem er að nýta þjónustuna sporin við að hlaupa á milli stofnana, heldur líka stjórnkerfinu verulega fjármuni. Við getum gengið miklu lengra þar. Við erum nú þegar að sýna það í verki, t.d. með sameiningu stofnana. Umhverfisráðherra er að boða umfangsmiklar breytingar á stofnanakerfinu, matvælaráðherra er sömuleiðis með slík mál í farvatninu og fleiri ráðherrar. Við erum t.d. í skrifstofuhúsnæði, til að taka bara eitt dæmi, sem er deiglan í Borgartúni, þar sem Framkvæmdasýsla ríkisins og Ríkiskaup koma núna saman við að reka skrifstofurými, þar erum við með skrifstofu þar sem hið opinbera nýtir eina hæð þar sem fyrir komast rúmlega 100 manns. Á sínum tíma var einkafyrirtæki í þessum nákvæmlega sömu fermetrum með hversu marga starfsmenn? Átta. Átta. Ég held að við séum með þessu nýjasta dæmi okkar að sýna hvernig við getum farið miklu betur með skrifstofuhúsnæði og náð aukinni hagkvæmni í rekstri ríkisins, rekið saman stoðkerfin o.s.frv. Og við ætlum að halda áfram á þessari braut.

Forseti. Rétt fyrir áramótin undirritaði dómsmálaráðherra reglugerð um rafbyssuvæðingu lögreglunnar eftir að hafa sagt þann sama dag að hefja ætti innleiðingu málsins.

Önnur spurning: Í nýlegri tilkynningu umboðsmanns Alþingis segir að reglur stjórnarskrár og laga um Stjórnarráð Íslands miði að því að tryggja viðhlítandi samstarf og samvinnu milli ráðherra þannig að ríkisstjórnin starfi samhent að stefnumálum sínum. Láti ráðherra farast fyrir að virða þessar reglur feli það ekki eingöngu í sér brot á formreglu heldur stuðli slík háttsemi að því að það pólitíska samráð sem lög og stjórnarskrá mælir fyrir að skuli fara fram á vettvangi ríkisstjórnarinnar sé sniðgengið. felur ekki eingöngu í sér brot á formreglum, segir umboðsmaður, heldur sniðgengur líka pólitískt samráð, að ganga fram með þeim hætti sem dómsmálaráðherra hefur gert í þessu máli. Ég vil því spyrja dómsmálaráðherra: Telur hann það virkilega vera fullnægjandi málsvörn og útskýringu að lýsa sig einfaldlega ósammála umboðsmanni? Svo að ég vitni til bréfs umboðsmanns, með leyfi forseta: „Tel ég að hér sé þar af leiðandi um að ræða atriði sem hefur þýðingu fyrir það traust sem borgararnir eiga að geta borið til þess að æðsta stjórn landsins vinni mál og afgreiði af fagmennsku og yfirvegun.“ Finnst ráðherra þetta í alvörunni ekki vera alvarlegt mál, mikilvæg áherslubreyting,

Virðulegur forseti. Það er ágætt að fá tækifæri til að fara aðeins yfir þetta mál. Niðurstaðan hjá umboðsmanni Alþingis var mjög skýr: Það voru ekki brotin nein lög.

Þá er þetta spurningin um það hvenær ber að bera reglugerðir eða aðrar reglur upp á ríkisstjórnarfundum sem mikilvæg stjórnarmálefni. Þá er ágætt að líta til forsögunnar í þessu máli og ég ætla að fara aftur til ársins 1999 þegar settar voru reglur um vopnaburð lögreglu þar sem ákveðið var að heimila lögreglustjórum að nota m.a. rafbyssur við sérstakar aðstæður. Með öðrum orðum; heimildin var þegar til staðar um að hafa þessi rafvarnarvopn í röðum lögregluna sem hluta af þeirra varnarbúnaði. Síðar voru teknar ákvarðanir um það að setja skotvopn í alla lögreglubíla þannig að lögreglan hefði í sínum daglegu störfum aðgang að skotvopnum ef þörf væri á því.

Eftir mikla hvatningu frá lögreglunni, frá lögreglustjórum, frá Landssambandi lögreglumanna og Lögreglufélagi Reykjavíkur þá varð ég við því að samþykkja í raun þá ósk þeirra að rafvarnarvopnin yrðu innleidd sem hluti af varnarvopnum lögreglu í sínum daglegu störfum. Það gerði ég með öryggi lögreglumannanna í huga.

Jú, það eru alltaf tækifæri hér í þessum sal og á vettvangi framkvæmdarvaldsins til að taka ákvörðun um að breyta hlutunum og hætta við þetta, en það kemur bara ekki til greina af minni hálfu. Þetta Þetta er ekki enn komið í hendur lögreglu, það er alveg rétt, vegna þess að auðvitað krefst það mikillar þjálfunar og undirbúnings. Þó það nú væri, það er verið að vanda til verka og og þannig verður þetta unnið. Hvort mér finnist þetta alvarlegt mál? Nei, mér finnst þetta ekki alvarlegt mál. Mér finnst þetta í raun ekkert stórmál miðað við þær reglur sem giltu í landinu, giltu hjá lögreglunni. Þær reglur voru nefnilega í gildi að það var full heimild til að nota þessi varnarvopn. Þannig að þessi ítrekun á því hvort ég sé sammála því að þetta sé hluti af daglegum búnaði, það er ekki stórkostleg breyting. Og samráð í ríkisstjórn um slíka ákvörðun, sem þegar var búið að taka, var ekki tilefni til að hafa að

Virðulegi forseti. Seðlabankinn segir að vaxtahækkanir séu eina tækið sem hann hafi til að berjast við verðbólguna. Ég er reyndar algjörlega ósammála því en ræðutíminn er stuttur svo að ég fer ekki nánar út í það hér. Hann hefur einnig kvartað sáran yfir því að hann standi einn í baráttunni við verðbólguna og þó að ég mótmæli harðlega þessu vaxtabrjálæði Seðlabankans, sem enn sér ekki fyrir endann á, er það rétt að ríkisstjórnin hefur staðið ósköp aðgerðalaus á hliðarlínunni án þess að grípa til markvissra aðgerða. Nú er kominn tími fyrir nýjar lausnir. Mig langar því að stinga upp á því við hæstv. fjármálaráðherra að ríkisstjórnin setji lög um að taka tímabundið upp þrepaskiptan skyldusparnað til að slá á einkaneyslu. Þessi skyldusparnaður ætti að vera þrepaskiptur sem myndi þýða að þeir sem mest hafa og viðhalda þenslunni myndu spara mest og þar með myndi lausafé í umferð minnka verulega og slá á verðbólguna. Með þessu væri fé heimilanna ekki beint til bankanna, engum til góðs, heldur ættu heimilin það og því væri hægt að veita út í hagkerfið þegar þörf væri á innspýtingu. Áhrifin væru þau að Seðlabankinn þyrfti ekki að beita vaxtatækinu af jafn mikilli hörku og hann gerir nú til að bregðast við aukinni verðbólgu. Hann gæti jafnvel hugsanlega sleppt vaxtahækkunum því skyldusparnaðurinn myndi minnka ráðstöfunarfé heimilanna eins og vaxtahækkunum er ætlað að gera. Þetta eru bara nokkrir af þeim kostum sem myndu fylgja þessari aðgerð. Húsnæðiskostnaður heimilanna myndi haldast nokkuð stöðugur hvort sem um væri að ræða lán eða leigu því það er staðreynd að auk þess að hækka afborganir lána skila vaxtahækkanir sér beint inn í leiguverð og bitna helst á þeim sem minnst hafa, minnst eiga og mest skulda. Með þrepaskiptum skyldusparnaði væri hægt að hlífa lægstu tekjutíundunum að miklu eða öllu leyti á meðan þunginn af þessum kostnaði myndi færast þangað sem hann á heima, til þeirra sem hafa mest á milli handanna, mest skulda og valda þar með meiri þenslu en hinir sem rétt eiga í sig og á. Ég vil því spyrja hæstv. fjármálaráðherra: Má búast við einhverjum raunhæfum aðgerðum frá ríkisstjórninni til að verja heimilin? Kemur til greina að hætta að nota vexti á húsnæðiskostnaði sem eina tækið gegn verðbólgunni, t.d. með því að beita skyldusparnaði með þeim hætti sem ég hef nú gert grein fyrir?

Þessi hugmynd sem er hér nefnd og reifuð, um þrepaskiptan skyldusparnað, sýnir hins vegar að það eru fleiri þættir sem ráða hér úrslitum. Ég held að hugmyndin um þrepaskiptan skyldusparnað sé alls ekki galin og að hún geti komið að góðum notum við aðstæður eins og þessar. Það þyrfti hins vegar að fara mjög vandlega yfir það hvernig það yrði útfært. Við skulum hafa það í huga í þessu sambandi að það standa yfir kjaraviðræður, kjarasamningar hafa verið opnir og það er stutt í næstu lotu o.s.frv. Það skiptir máli. En bara það að hugmyndin komi fram sýnir að það eru undirliggjandi þættir sem skipta máli hérna, og birtast okkur í mikilli einkaneyslu, sem er það að laun hafa hækkað langt umfram framleiðnivöxt á undanförnum árum. Launahækkanirnar heilt yfir síðustu tvö árin eru einfaldlega of miklar. Með því er ég ekki að segja að menn hafi í kjarasamningum hækkað allt of mikið heldur hefur spennustigið verið þannig að það hefur orðið töluvert mikið launaskrið og það hefur verið skortur á mannafli í samfélaginu. Það hefur hins vegar ekkert hjálpað að samið hefur verið um þó nokkuð miklar launahækkanir. Þessi greining hjá hv. þingmanni sýnir bara nákvæmlega að að það er vinnumarkaðurinn sem hefur verið að taka of mikið til sín og það gæti verið skynsamlegt að taka til hliðar þann ávinning sem vinnumarkaðurinn hefur með þessari hugmynd um þrepaskiptan skyldusparnað. Síðan er spurt um það hvort það komi ekki fleira til greina og ég hef verið að rekja það að auðvitað verður ríkið að halda aftur af sér og finna leiðir til að nýta fjármunina betur, auka hagkvæmni og skilvirkni í opinberum rekstri. (Forseti hringir.) Það er eitthvað sem við verðum að gera

gríðarlegum vaxtahækkunum sem eru upp á kannski 200.000 kr. á mánuði, sem er gríðarlega mikið. Ég er að tala um aðra lausn þarna sem ríkisstjórnin getur komið inn í, í staðinn fyrir að setja þetta bara í hendurnar á embættismönnum sem enginn hefur kosið. Það á að vera í höndum ríkisstjórnarinnar að takast á við þetta og ég myndi segja að í staðinn fyrir að beina öllum þessum fjármunum beint til bankanna í yfirfullar fjárhirslur þeirra, engum til gagns,

að Seðlabankinn hafi skýr verkefni, hann hafi tól og tæki og sé sjálfstæður í sínum ákvörðunum. Það held ég að myndi setja okkur á braut til algjörs uppnáms ef við ætluðum að taka það til endurskoðunar. (ÁLÞ: Að …) Hugmyndin sem hv. þingmaður nefnir hér er í raun og veru um það að taka af ráðstöfunarfé heimilanna, að þvinga heimilin (Gripið fram í.) til að leggja til hliðar af sparnaði sínum í stað þess að fara vaxtahækkunarleiðina. Út frá efnahagslegu sjónarmiði þá er hægt að ná fram mikilli virkni með þessu. Hins vegar er hópurinn sem hv. þingmaður hefur áhyggjur af kannski fyrst og fremst hópurinn sem er með óverðtryggð lán á breytilegum vöxtum og ég er sammála því að það er hópur sem við þurfum að fylgjast vel með. Mér finnst að það liggi mikil skylda (Forseti hringir.) sömuleiðis hjá viðskiptabönkunum að gæta að stöðu þess hóps og ríkisstjórnin hefur síðan möguleikann á því að grípa inn í ef þær aðstæður skapast að ástæða er til þess.

Virðulegi forseti. Stýrivaxtahækkunin í gær er gríðarlegt högg fyrir heimili og fyrirtæki, tugþúsundir króna á mánuði fyrir fjölda heimila sem trúðu því að hér væri runnið upp sérstakt lágvaxtaskeið í krónuhagkerfinu. Og af hverju trúði fólk þessu þegar staðreyndin er sú að á síðustu 25 árum hafa vextir hér verið að meðaltali rúmlega tvöfalt hærri en í nágrannalöndunum? Svarið felst m.a. í óábyrgum kosningaáróðri. Sjálfstæðisflokkurinn auglýsti mikið fyrir síðustu kosningar: Lægstu vextir í sögunni. Í viðtölum í aðdraganda kosninga talaði formaður flokksins oft um að runnið væri upp lágvaxtaskeið og eignaði flokknum sínum þá stöðu oft og ítrekað. Flokkurinn taldi sér til tekna, með ítrekuðum auglýsingum dagana fyrir kosningar, að mánaðarleg afborgun af 20 millj. kr. húsnæðisláni hefði lækkað um 28.000 kr. á mánuði. Frá því að þetta auglýsingaskrum flokksins birtist hafa afborganir af þessu sama láni hækkað um 80.000 kr. á mánuði. Það er næstum ein milljón á ári. Af 40 millj. kr. láni hefur afborgunin hækkað um nærri tvær milljónir á ári. Undir þessu standa heimilin ekki. Ef það er Sjálfstæðisflokknum að þakka að afborganir lækka þá er það að sjálfsögðu sama flokki að kenna ef afborganirnar hækka aftur. Formaður flokksins fullyrti líka í viðtölum og auglýsingum um lága vexti og verðbólgu, með leyfi forseta: Þetta mun breytast ef ný ríkisstjórn setur verðbólguna af stað aftur. Þetta sagði Bjarni Benediktsson tveimur dögum fyrir kosningar. Það er ekki hann heldur aðrir sem munu setja verðbólguna af stað og vextina upp, ítrekað og aftur. En hvar er lágvaxtaskeið formanns Sjálfstæðisflokksins núna? Lægstu vextir í sögunni gufuðu upp á andartaki og það sem meira er, auglýsing Sjálfstæðisflokksins um lægstu vexti í sögunni virðist líka hafa gufað upp á internetinu. Það er a.m.k. talsvert dýpra á henni núna en þegar hún var út um allt á flettiskiltum og í auglýsingum í fjölmiðlum.

Viðreisn hefur selt þá hugmynd að ef við myndum bara taka upp evruna þá myndi þetta allt saman að breytast. En hvað er að gerast í evrulandi í dag? Er verðbólga lægri í evrulandi, t.d. í Þýskalandi? En á Íslandi? Nei. Er atvinnuástandið betra þar en á Íslandi? Nei. Er fólk að verja kaupmátt sinn í evrulandi umfram það sem er að gerast á Íslandi. Nei, það er ekki að gera það. Kaupmáttur í þessum löndum er að hrynja. kannski ekki að hrynja jafn mikið og í Bretlandi, sem er með aðra sterkari mynt en Ísland, en hann er að hrynja og það er meiri háttar ströggl hjá öllum þessum þjóðum sem eru ekki með frumjöfnuð á árinu 2023 eins og við á Íslandi og þar eru verðbólga og vextir að hækka. Húsnæðismarkaðurinn hefur tekið miklum breytingum og í evrulandi eru ekki eins góðar horfur og eru á Íslandi. Við getum vel tekið höndum saman og náð aftur tökum á verðbólgunni, varið þau góðu lífskjör sem við höfum byggt upp á Íslandi þar sem kaupmáttur lægstu launa er betri en í evrulandi, þar sem miðgildi launa er hærra en í evrulandi, þar sem hagvöxtur er meiri og sköpum starfa er meiri. Þetta er að gerast á Íslandi umfram það sem er að gerast í evrulandinu. Og það er algerlega fráleitt að þeir sem hafa talað fyrir því, allt frá því að við vorum hér í fjármálahruninu, að eina leið Íslands út úr vandanum væri sú að ganga í Evrópusambandið og breyta stjórnarskránni, taka upp nýja stjórnarskrá, ella værum við á leið til glötunar, að þeir skuli núna koma upp og segja að hinir hafi haft rangt fyrir sér, þ.e. þeir sem sögðu að við þyrftum ekki að ganga í Evrópusambandið, þeir sem sögðu að það þyrfti enga nýja stjórnarskrá. Og hver er svo niðurstaðan? Niðurstaðan er sú að það er bjart fram undan á Íslandi. Í augnablikinu er þensla.

Virðulegi forseti. Ég ætla að fá að endurtaka mig: Lægstu vextir í sögunni. Hér er runnið upp sérstakt lágvaxtaskeið, góðir landsmenn, hagið fjárfestingum ykkar í samræmi við það. Aðrir flokkar munu setja verðbólguna af stað, ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Aðrir flokkar munu stuðla að hækkun vaxta, ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Og hvað gerir Sjálfstæðisflokkurinn þegar hann er spurður um þetta? Hann fer að tala um eitthvað annað. Hann fer að tala um aðra flokka. (Gripið fram í.) Hann fer ekki að tala um kosningaloforðin sín, hann talar ekki um kosningaloforðin sín. Lægstu vextir í sögunni. Það er eitt og hálft ár síðan þetta var sagt. Hvað vill formaður Sjálfstæðisflokksins segja við það fólk sem hagaði fjárfestingum sínum, í sinni dýrustu fjárfestingu, húsnæði, í samræmi við það að vextir yrðu lágir til lengri tíma og að verðbólgan yrði lág ef það kysi bara Sjálfstæðisflokkinn? Ekki tala um Viðreisn, talaðu um Sjálfstæðisflokkinn. Hvað sagði Sjálfstæðisflokkurinn fyrir einu og hálfu ári? Hver er staðan núna? Hver er staðan á Íslandi? Hver er staða þess fólks sem horfir núna fram á það

Ég skil að mönnum sárni þegar maður rifjar upp hvaða valkost var boðið upp á. Ég skil að menn eigi erfitt með sig og þyki það súrt

sem hlustaði eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn hefði talað fyrir stöðugleika í efnahagsmálum þá segi ég: Sagan talar sínu máli. Það er nefnilega rétt, sem við bentum á, að við höfum á undanförnum árum upplifað lægsta vaxtaskeið í lýðveldissögunni. En hvað hefur breyst? Veit hv. þingmaður af stríðinu í Úkraínu? Hefur hann tekið eftir því hvernig stríðið í Úkraínu hafði áhrif á orkuverð og rauf allar framboðskeðjur sem endalaust spilltist yfir í verðbólgu í evrulöndum sem aftur skilar sér til Íslands? Fyrirgefið,

til þess að slá aftur niður verðbólguvæntingar og verja þessi bestu lífskjör í Evrópu sem við Íslendingar höfum í dag.

sem hópmorð. Þingmenn fordæma harðlega þessar gjörðir sem leiddu til dauða milljóna Úkraínumanna og skora á öll lönd og samtök sem enn hafa ekki gert það að fylgja í kjölfarið og viðurkenna þessa hræðilegu atburði sem hópmorð. Ísland bætist í dag í hóp þeirra 20 þjóða sem viðurkennt hafa Holodomor sem hópmorð. Ég get nefnt hér Ástralíu, Búlgaríu, Georgíu, Ekvador, Eistland, Kanada, Kólumbíu, Lettland, Litháen, Mexíkó, Moldóvu, Þýskaland, Paragvæ, Perú, Pólland, Portúgal, Bandaríkin, Ungverjaland, Tékkland og nú Ísland. Herra forseti. Ég vil nota þetta tækifæri, þegar við erum að greiða atkvæði um þetta táknræna og mikilvæga mál,

dálítið glöð með að hafa frelsi til að samþykkja svona mál og greiða um það atkvæði. Mér þykir ótrúlega vænt um að um málið sé þverpólitískur stuðningur og ég veit að þetta er mál sem skiptir úkraínsku þjóðina raunverulegu máli, ekki í þykjustunni heldur raunverulega og og sérstaklega núna. Þótt langt sé liðið frá þessum ömurlegu tímum þá eru þau að upplifa ömurlega tíma núna og það er hægt að setja það í samhengi þannig að viðurkenning á því frá sem flestum þjóðþingum, og okkar þar á meðal, er eitthvað sem skiptir manneskjur raunverulegu máli. Mér þykir mikill sómi að því fyrir okkur hér að samþykkja málið með þessum hætti eins og við gerum hérna og ég hlakka mikið til að geta sent skilaboð á minn kollega og látið hann vita af því að þetta mál sé í höfn.

Virðulegi forseti. Ég vil bara lýsa yfir mikilli ánægju sem flutningsmaður að þessu mikilvæga máli með það hvernig bæði þingheimur og utanríkismálanefnd þingsins hefur unnið þvert á flokka í þessu máli.

hvort sem það er fasismi eða kommúnismi, getur haft fyrir þjóðir heims. Þetta má ekki gerast aftur. Þess vegna erum við m.a. að senda þessi merki út. Við erum líka að senda merki út til

þetta er táknrænt en mjög mikilvægt mál. Okkur hættir til að flagga þeim atburðum sögunnar sem mannkynið getur hrósað sér af en gleyma hinum og sópa þeim undir teppið sem eru óþægileg. Þetta er auðvitað eitt af slíkum málum sem þurfa að lifa í vitund framtíðarkynslóða. Þess vegna mun Samfylkingin styðja þetta mál heils hugar.

Hjarta okkar slær með Úkraínu, úkraínsku þjóðinni. Ég segi bara: Áfram Úkraína og áfram við til góðra verka.

Virðulegi forseti. Ég er virkilega hrærð yfir samstöðu okkar alþingismanna í þessu máli. Taflan er alveg sérstaklega falleg á að líta í dag og ég er virkilega stolt af okkur alþingismönnum hvernig við höfum svarað ákalli Úkraínumanna, verið samstiga með að setja þetta mál í forgang og senda með því skýr skilaboð, skilaboð um hörmulega atburði í mannkynssögunni og að við höfnum tilraunum þjóða sem reyna endurskrifa og endurskilgreina söguna. Með því reynum við að vekja athygli á þessum atburðum og koma í veg fyrir að þeir endurtaki sig. Ég segi því skýrt: Já.

Herra forseti. Við í minni hluta velferðarnefndar erum sammála markmiði frumvarpsins um skýrleika og kaflaskiptingar en teljum nauðsynlegt að kveða með skýrari hætti á um nokkrar greinar frumvarpsins þannig að enginn vafi leiki á túlkun þeirra. Breytingartillögur okkar, sem við lögðum fram í sérstöku nefndaráliti, eru m.a. um að fjármagnstekjur maka lífeyristaka eða barna hans skerði ekki lífeyrisgreiðslur, um að mæðra- og feðralaun skerði ekki lífeyrisgreiðslur, að áhrif milliríkjasamninga verði aldrei til að setja fólk í verri stöðu en lögin segja til um, árlegar hækkanir greiðslna fari eftir sömu viðmiðum og hækkanir til alþingismanna, að miðað verði við 25 ára aldur í stað 18 ára til að styrkja réttindi ungmenna með örorkumat, og að við endurreikning greiðslna verði bæði miðað við atvinnutekjur og lífeyristekjur. Allt eru þetta tillögur til bóta og auka skýrleika. Allar þessar breytingartillögur minni hlutans, sem eru á sérstöku nefndaráliti, voru unnar í samráði við Öryrkjabandalagið.

Herra forseti. Ég fagna því að við séum komin af stað í þessa mikilvægu vegferð sem heildarendurskoðun á almannatryggingakerfinu er. Hér er ákveðin grunnvinna þar sem verið er að skýra lögin sem hefur auðvitað verið eitt af stóru málunum, þ.e. hversu óskýr og óaðgengileg lögin eru og upplýsingar úr þeim. Ég ætla að bara fagna því að við séum hingað komin. Þetta mál er til mikilla bóta en eins og ég segi; liður í áframhaldandi vinnu við það að gera þetta kerfi betra og sanngjarnara. Mig langar að nota tækifærið og þakka sérstaklega nefndarmönnum hv. velferðarnefndar fyrir góða samvinnu og treysti því að hér eftir sem hingað til munum við í samstöðu vinna að betri kjörum þessa hóps.

framsetningu en einnig samræmingu á ýmsum ákvæðum þar sem er verið að skýra og tryggja betur ákveðin réttindi þeirra sem að njóta réttinda samkvæmt lögunum. Breytingartillögur meiri hluta snúast einnig um að skýra framsetningu og leiðrétta ýmsar tilvísanir í lögunum vegna nýlegra lagabreytinga sem hér hafa verið samþykktar.

tillögur um efnisbreytingar á lögunum og margar af þeim tillögum eiga fullt erindi í þá vinnu sem nú fer fram um heildarendurskoðun laganna. Þá leggur meiri hlutinn til að ein af þeim tillögum verði samþykkt og að því komum við betur hér síðar.

Ég hefði viljað sjá meiri hlutann koma betur til móts við umsagnaraðila eins og Öryrkjabandalag Íslands við frumvarpið en þar voru fjölmargar tillögur sem við í minni hlutanum gerðum að okkar og unnum í samstarfi við Öryrkjabandalagið og flytjum sem breytingartillögur við frumvarpið. Við Píratar munum einnig greiða atkvæði með breytingartillögum Flokks fólksins, enda um sjálfsagðar og mikilvægar leiðréttingar að ræða. Mig langar svo aðeins til að ítreka það sem ég sagði hér í ræðu í gær að til að ná raunverulegum árangri í þessum málaflokki þurfum við að endurhugsa almannatryggingakerfið alveg frá grunni með það að markmiði að tryggja öllum viðunandi framfærslu. Það á að vera sjálfsagður réttur okkar allra

ákvæði um að tekjur barna skuli hafa áhrif á lífeyri foreldra þeirra er eiginlega algerlega út í hött og það væri ánægjulegt ef hægt væri að breyta þessu í meðförum þingsins.